Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание На редовно заседание, проведено на 17 декември 2020 г., Комисията по културата и медиите обсъди Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание Изготвянето и приемането на Процедурните правила е в изпълнение на чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и чл. 10, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция. Българската телеграфна агенция се управлява и представлява от генерален директор, който се избира и освобождава от Народното събрание. Мандатът на генералния директор е от 5 години. По-време на заседанието народният представител Иван Ченчев предложи удължаване на срока за внасяне на предложения за кандидати за генерален директор, което не беше прието от Комисията. След проведеното обсъждане и гласуване с 16 гласа „за“ без „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по културата и медиите предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: „Проект! РЕШЕНИЕ РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 93, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция РЕШИ: Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание: I. Предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция.

Предложенията се внасят в писмена форма чрез председателя на Народното събрание до Комисията по културата и медиите в срок до 15 януари 2021 г. включително. 2. Предложенията за кандидат за генерален директор на Българската телеграфна агенция се придружават с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална репутация на кандидата. Към предложенията се прилагат следните документи: писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; г) декларация по образец съгласно приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство и отговаря на изискването по чл. 11, ал. 1, т. 1 от Закона за Българската телеграфна агенция; д) декларация по образец съгласно приложение № 3 към решението, че за кандидата не са налице обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 4, 6 и 7 от Закона за Българската телеграфна агенция;

агенция; ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателни служби на Българската съгласно приложение № 4 към Решението. 3. Обстоятелствата по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за Българската телеграфна агенция се установяват служебно от администрацията на Народното събрание. събрание. II. Публично оповестяване на документите 1. Предложенията за кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция и документите към тях се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и професионални организации могат да представят на Комисията по културата и медиите, в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите, становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени по време на изслушването. 4. Средствата за масова информация могат да изпращат в Комисията по културата и медиите въпроси към кандидатите, които да бъдат поставени по време на изслушването в срок не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6. Становищата и въпросите се изпращат по пощата на адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, Комисия по културата и медиите или по електронен път на адрес: 7. Становищата и въпросите по т. 3 и 4 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до три дни от получаването им при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. ІІІ. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по културата и медиите. 2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. ІV. Проверка на представените документи за допускане на кандидатите до изслушване 1. Комисията по културата и медиите проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на съответните законови изисквания за заемане на длъжността. 2. Комисията по културата и медиите може да изисква допълнителна информация, както от кандидатите, така и от съответния компетентен орган. 3. До изслушването не се допускат кандидати, които не са представили документите по Раздел І, т. 2. 4. След извършване на проверката Комисията по културата и медиите изготвя списък на кандидатите, които са допуснати до изслушване. Списъкът се изготвя по азбучен ред на собствените имена на кандидатите и се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. събрание. V. Изслушване на кандидатите 1. Комисията по културата и медиите изслушва само допуснатите кандидати, като поредността се определя съгласно списъка по Раздел ІV, 4. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по културата и медиите, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за всеки кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа на кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност за лично представяне, включително за допълване на данни от професионалната си биография и да изложи вижданията си за развитие на Българската телеграфна агенция – до 15 минути. 5. Народните представители могат да задават въпроси към кандидатите, включително и въпроси, съдържащи се в становищата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – до две минути за всеки кандидат. 6. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 5 – до 10 минути. 7. Председателят на Комисията по културата и медиите представя в резюме становищата и задава въпросите, постъпили в Комисията по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор – до две минути всяко. всяко. 8. Кандидатите отговарят на поставените им въпроси по т. 7 – до 10 минути. 9. От заседанието за изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 10. Комисията по културата и медиите изготвя и внася в Народното събрание доклад от изслушването на кандидатите със съдържанието, определено в чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Към Доклада се прилагат списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена и проект на решение за избор на всеки кандидат. кандидат. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или оттегляне на кандидатура от вносителя не спира процедурата по отношение на останалите кандидати.

С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Комисията по културата и медиите представя на Народното събрание Доклада за проведеното изслушване на кандидатите. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя на предложението – до две минути за всеки кандидат. 4. След представяне на Доклада по т. 2 и на кандидатите Народното събрание провежда разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. 6. В случаите, когато има няколко кандидати, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените им имена, освен ако Народното събрание реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. 8. В случай че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. тях. 9. В случай че никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 10. В случаите, когато при повторното гласуване по т. 9 никой от кандидатите не получи необходимите гласове или когато някой от кандидатите се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция. агенция. 11. Когато няма кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор на генерален директор на Българската

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. В срок до един месец след приключване на процедурата за избор избраният генерален директор на подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и чл. 11, ал. 2 от Закона за Българската телеграфна агенция

от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 6 към решението.“ Следват шест приложения към процедурните правила. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, госпожо Чеканска.

Подлагам на гласуване представения Ви Проект за Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите

Моята процедура е следната, господин Председател, относно неизпълнено Решение на Народното събрание от точно преди една година – 13 декември 2019 г. Народното събрание взе решение след инициатива на група народни представители от Българската социалистическа партия министърът на регионалното развитие в срок до 15 май 2020 г. да подготви и обяви за обществено обсъждане Проект за нов закон за ВиК, тъй като проблемите във водния сектор, отказът от мерки, реформи и решения са запазена марка на това управление. Задължи се да ни информира два пъти годишно за напредъка по изпълнението на Стратегията за развитие и управление на ВиК и при необходимост да предложи на Министерския съвет нейна актуализация. Проектът бе обявен за обществено обсъждане половин година след това. Още в началото бе върнат на поправителен. До момента има второ обществено обсъждане. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ:

но да информирате госпожа Аврамова – тя ме слуша в момента, тъй като колегата зададе един въпрос преди една седмица и спешно получи някакъв отговор, който не прилича на никакъв отчет, а някакъв доклад.

информация относно процедурата, която току-що беше направена. През месец юни, изпълнявайки решението на Народното събрание, Министерството на регионалното развитие и благоустройството е внесло доклад, доклад, както е записано в Решението, за състоянието на ВиК сектора и изпълнението на Стратегията през месец юни. През месец декември – вчера или онзи ден, е внесен доклад, който е при председателя на Народното събрание, адресиран е до него, така че Министерството на регионалното развитие и благоустройството е изпълнило ангажиментите си и месец декември да внесе Доклад по изпълнението на Стратегията и състоянието на ВиК сектора в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, Господин Генов, аз оставих госпожа Аврамова да Ви отговори, но всъщност, ако си спомняте, започнахме деня със съобщение, което засягаше точно този въпрос. Там беше отговорът, който в момента и госпожа Аврамова Ви даде.

пожарникарският доклад и отчет, който беше внесен, беше за това, че Любомир Бонев в петък зададе един подобен въпрос защо това не е изпълнено. Сега, за да замажем проблема,

Колеги, продължаваме с разискванията по питането на народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството госпожа Петя Аврамова. справката. Във връзка с разискванията на питането на народните представители господин Свиленски, господин Генов и господин Данчев е отговорено на заседанието на 11 декември 2020 г., петък. На същото заседание 51 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането заедно с Проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разискване по питане и Проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 11 декември. Внесен е Проект за решение, с който сте запознати.

Подлагам на гласуване направеното предложение.

(Реплики.) Госпожа Георгиева няколко пъти вдигна ръка, нека да започнем с нея. Имате думата, госпожо Георгиева.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 Така авторитетното списание „Тайм“ определи 2020 г. Почти 12 месеца минаха под знака на COVID-19. Изкушавам се да припомня, че парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ още на 19 февруари първа постави въпроса в тази зала за готовността на България да посрещне заразата. Някои от Вас се подсмихваха, други казваха, че тази тема си е за лекарите и няма място в парламента. Знаем всички какво знаем после. Факт е, че ВОЛЯ отново демонстрира онзи прагматичен нюх, развит в успешния бизнес, откъдето идваме, нюх на отличните мениджъри, който е толкова нужен на всеки политик. Бяхме прави, при това за пореден път. Ще припомня и още нещо. В самото начало на мандата на Четиридесет и четвъртото народно събрание през месец юни 2017 г.

През месец юни 2017 г. ВОЛЯ предложи нещо необичайно за парламентарния живот, но крайно необходимо, а именно да работим цял месец приоритетно само по здравната реформа, за да се решат веднъж завинаги всички проблеми в сектора. Никой от Вас обаче не подкрепи тази идея. Сега всички говорите колко е нужна такава реформа, защото берем плодовете на експериментите в здравеопазването, които всички Вие, докато сте се изреждали на власт, сте правили. Не може повече да има експерименти със здравето и живота на българските граждани. Много изречения мога да започна с думите „ако ни бяхте послушали“ или „ако бяхте послушали внимателно Веселин Марешки и неговите визионерски предложения“. Мога да дам примери за полезни идеи на ВОЛЯ и на нашия лидер, които Вие отказвахте да чуете. Предпочетохте постоянните разправии между управляващите и лявата опозиция, обаче само пред камерите. В кулоарите нямахте проблем да се договаряте за неща, които обслужват тяснопартийните Ви интереси. Веднага давам и пример: случаят с държавните субсидии за партиите. Трябваха Ви 15 минути. Щеше да е чудесно, ако също толкова бързо се разбирахте и за мерки в интерес на българите. Ето това липсваше в този парламент през тези тежки месеци на изпитание както за света, така и за България сплотеност, мисъл за народа. Как живяха българите през тази година? Как се лекуваха? И колкото и тежко да е, ще кажа и това: как умираха? Защото примерите за нехуманно отношение към болни хора заради неуредиците в болниците изумиха всички ни. (Силен всички се надяваме, че този невиждан здравен прецедент, довел до толкова жертви, до срив на икономиките, до глобални проблеми, ще ни предизвика да се променим, да станем по-отговорни, по-състрадателни и по-човечни през следващата година. В обществото ни е натрупано огромно отчаяние и агресия. Негативизмът ни залива отвсякъде. Това е грешен път. По него няма нито развитие, нито щастие, нито благоденствие. Примерът за промяна трябва да дойде от нас, от политиците. Не е време за лични амбиции, за политически инат и за тяснопартийни интереси. 2021 г. ще бъде изключително важна година за България. Предстои избор на нов парламент, което значи, че народът ще посочи как иска да живее в следващите години. Само след месец всякакви кандидати за властта ще започнат да се снимат с хората, да им обещават за пореден път светло бъдеще. Всички изведнъж ще се сетят за проблеми, за които ние от ВОЛЯ алармираме вече четири години. Както споменах, спешни и кардинални реформи в здравеопазването, повишаване на качеството на образованието, сигурност дори и в най-малките села, грижа за пълнолетните и образованите родители за малкия и средния бизнес. Затова подехме кампанията за безплатни лекарства на децата до 14-годишна възраст, които са ученици, както и за пенсионери над 65-годишна възраст. Една важна и полезна мярка в тази трудна ситуация. Не ни подкрепихте. А близо 200 хиляди българи казаха „да“ на тази идея. Не сме питали всички. Вероятно са милиони. През изминалата година парламентарната група на ВОЛЯ беше отговорна опозиция. Подкрепяхме полезните за българите мерки, критикувахме идеи, които са безплодни, непрофесионални или лобистки. Стремяхме се да вземем правилните решения така, че България да се развива стабилно, без излишни сътресения и рискове. Бяхме често критикувани за това. Но в крайна сметка разумните хора разбраха, че сме били прави. Политиката не е хазарт. Политиката е отговорност. Смятаме, че това е правилното поведение за една отговорна и родолюбива партия, каквато е ВОЛЯ. Така ще продължим и до края на мандата, както и в следващия, ако народът иска да бъде представен от хора, които не са оплетени в корупционни схеми, които са тук с едничката мисъл да бъдат полезни на обществото и страната си. Колеги, очаква ни сложна година. Нека си дадем сметка за отговорността, която всеки един, наричащ себе си политик, носи пред народа, особено в този тежък за всички период. Нека има повече разум и съпричастност към проблемите на нашите сънародници. Над политиката, над която и да е партийна цел, над егото стои човечността.

Ако направим една бърза справка в Деловодството на настоящото Народно събрание, ще установим, че по искане на граждани са зададени стотици въпроси от народни представители във връзка с ремонта или строителството на различни пътища и пътни съоръжения в цялата страна. Отговорите на тези въпроси от страна на госпожа Аврамова и нейния предшественик господин Нанков са практически бланкетни и могат да се обобщят с едно единствено изречение. „Ремонтът е необходим, но ще бъде направен, когато заработи тол системата.“ Край на цитата! Е, уважаеми колеги, това се превърна в една мечта на нашите мечти, защото милиардите от тол таксите се оказаха мираж. Министър-председателят и неговите министри ни убеждаваха, че с електронната система за събиране на пътни такси ще се въведе справедливият принцип: който замърсява и руши повече пътищата, плаща и повече. Равносметката от първата година на тол системата обаче показва, че собствениците на леки автомобили са платили двойно повече от тези на автобуси и камиони. Факт е, че „печатницата за пари“, както я нарече преди време премиерът Борисов, не успява дори да покрие направените инвестиции за изграждането на електронната система. От БСП от самото начало на появяването на идеята за изграждане на тол система и за разделянето на таксуването на леките автомобили и тежкотоварните превозни средства многократно настоявахме за няколко простички, но много важни неща: Първо, системата да бъде въвеждана поетапно, като първоначално обхване само автомагистралите и пътищата първи, евентуално втори клас. Второ, тарифите да бъдат определени и внимателно комуникирани с транспортния бранш, достатъчно по-рано преди стартирането на тол системата. Трето, спрямо определените тарифи и обхват да се избере система, която да бъде преди всичко ефективна и да гарантира събирането на достатъчно средства за изграждането и поддържането на една модерна пътна инфраструктура. Четвърто, оператор на тол системата със съответния достъп до чувствителна информация, която се гарантира в рамките на системата, да бъде само и единствено държавата, като за целта се създаде държавно предприятие, което да управлява система, да осъществява необходимото взаимодействие със системите на МВР и Агенция „Митници“ и, разбира се, да събира приходите на ползвателите. Отделно, от всичко казано от БСП, правителството плати 20 млн. лв. на Световната банка за изготвяне на доклад за въвеждане на тол системата в България, който макар да има своите недостатъци, съдържаше основна част от предложенията на БСП. За всяка една от посочените точки ние направихме съответните предложения за законови промени и инициирахме няколко питания и изслушвания, в това число на министър-председателя Бойко Борисов. За съжаление, нашият глас остана „глас в пустиня“, а резултатите от тази липса на чуваемост от страна на управляващите са видими за всички. От януари до декември тази година са събрани 2,5 пъти повече приходи от електронни винетки, отколкото от тол такси. Приходите от винетки възлизат на 258 млн. лв., а от тол таксите – 103 млн. лв., за периода 1 януари – 8 декември 2020 г. Заложените в бюджет 2020 г. приходи от тол такси бяха 450 млн. лв., което означава, че неизпълнението ще е над 3 пъти. Към момента още не е ясно дали ще могат да бъдат постигнати миналогодишните резултати, когато приходите от електронни винетки надхвърлиха 392 млн. лв. Към 8 декември приходите от винетки и тол такси възлизат на 361 млн. лв. Друг парадокс е, че първоначално по договор тол системата трябваше да бъде собственост на българската държава, в конкретния случай ключът за достъп до нея да е в АПИ, действителност се оказа, че това ще се случи евентуално чак след пет години и срещу нови 141 млн. лв., освен вече платените 180 млн. лв. за изграждането на системата. На практика тол системата се дава на концесия. Причината? Националното тол управление нямало капацитет да управлява поръчаната уникална тол система. Припомням обаче, че в тол управлението са назначени около 900 щатни служители. Освен това няма как да не си зададем въпроса: какви са гаранционните условия във връзка с пускането в експлоатация на електронната система? Предвидена ли е поддръжка и сервиз на системата след пускането ѝ в експлоатация, при какви условия? С допълнителен договор ли са уредени тези взаимоотношения или са част от основния договор? Каква е ролята на служителите на АПИ, които следят за функционирането на системата и изпълняват ли дейности, които следва да бъдат изпълнени от изпълнители по договора с Консорциума „Капш“? В тази връзка няма как да не припомня и още една лъжа, на по-предишния, но пък дългогодишен министър на регионалното развитие от ГЕРБ госпожа Лиляна Павлова, която ни уверяваше, че държавата ще е единственият собственик и стопанин на електронната система за пътни такси, с думите, казани пред БНТ през януари 2017 г., а именно: „Това са чисто, бих ги нарекла, лобистки интереси на фирми, които искаха да си продадат техните си системи. Ние сме заложили така в документацията – тръжната, че системата да е българска, правата, сорскодът да е български, на Министерството и на Агенцията, да не се дава в чужди ръце, да не се плащат лицензи. Искаме наша, българска – с наши права, за да си управляваме. Това са елементи на националната сигурност, така че тук също има един такъв интерес.“ Затварям кавичките! настоящата ситуация в България обаче сега „Капш“ хем не понесоха финансовия риск за изграждането на системата, хем на практика ще получат фиксирана сума от 22 млн. лв. на година, без да носят отговорност за размера на приходите от пътни такси. Всъщност фиаското на тол системата беше предизвестено от многото скандали, предизвикани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от АПИ, още по време на самото възлагане на поръчката за изработка на електронната система за пътни такси, както и по времето на нейното изпълнение. седмици преди да бъде избран изпълнителят, през септември 2017 г. беше разпространено фалшиво решение на Пътната агенция, с което АПИ възлага поръчката на „Капш“. „Национална сигурност“, а поелите тогава отговорност анонимни хакери твърдяха, че става дума за реалното класиране, което е било известно още преди отварянето на офертите. Така или иначе по документите класирането се различаваше от крайния резултат, но победителят наистина се оказа „Капш“. Всъщност и тук има много неясноти около методиката за оценка на подадените оферти на кандидатите, където се съдържат подпоказатели за оценка на техническото предложение, които нямат ясно дефинирани скали за разграничаване на едно предложение от друго, и за поставяне на съответния брой точки. Неясно и до днес остава също така по какъв начин е определена прогнозната стойност на обществената поръчка и от кого? Големите проблеми обаче започнаха след подписването на договора, а именно, че със серия ходове държавата постави себе си в лоша позиция, а Консорциума – в доста благоприятна откъм пари и срокове. Първата такава стъпка беше допълнителното споразумение, което тотално промени условията и предмета на поръчката. Например първоначалният договор предвиждаше 40% от сумата да бъде платена едва когато системата за електронна винетка заработи, и всички точки за контрол са монтирани, а останалите пари – когато заработи толът. Това, разбира се, значи финансов риск, който компаниите трябваше да поемат. Вместо това с помощ от Анекса изпълнителят получи парите на два транша, като първият бе изплатен на по-ранен етап. Отпаднаха и някои задачи, сроковете бяха отложени. Споразумението беше откровено в разрез със Закона за обществените поръчки, тъй като измени сериозно заданието и условията. Според груби изчисления, дейностите, които бяха спестени, са за 20 млн. лв. Приблизителната оценка показа, че трудно може да се говори за припокриване на стойността на новите дейности с отпадналите. Сумата на договора обаче остана 180 млн. лв. с ДДС. Чудим се какво ли е наложило с допълнително споразумение да се направи промяна на схемата за плащане на изпълнителя и дали пък подписаното допълнително споразумение не е припокрило забава в изпълнението, тоест опростило ли е налагане на неустойки за забава изпълнението на договора? Интересно би било да се разбере и дали към момента на въвеждането на системата в експлоатация е било изпълнено техническото задание на 100% или част от заложените в заданието функции са доработвани и тествани след извършване на окончателното плащане.

преди създаването на българската тол система. Фирмата подписва посреднически договор с Агенция „Пътна инфраструктура“ в средата на декември 2018 г. преди дори да бъдат публикувани финалните общи условия за кандидатстване. Въпросният посредник получава комисиона от 7%

В момента същият държи значителен процент от пазарния дял и продава повече винетки, и то от самото национално тол управление. Няма как да не припомним, че въпреки съпротивата на БСП управляващото мнозинство промени Закона за пътищата през 2019 г., така че джипиес фирмите да не могат да подават директно данни на АПИ и да сключват договори с държавата, а да трябва да ползват като посредник националните доставчици на услуги. Дотогава планът на АПИ да работи директно с тези джипиес компании, които са явно така наречени доставчици на декларирани данни. Ясно е, че въпросите около подготовката на обществената поръчка за изработка на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа и изпълнението на сключения договор, включително допълнителното споразумение към него, са изключително много, а част от тях могат да доведат до идентифициране на индикатори за извършени измами. Допълнителни въпроси възникват и във връзка с последващата експлоатация на изработената електронна система. Размерът на изразходваните публични средства и тези, които следва да бъдат вложени, и допълващи или продължаващи дейностите по мониторинг и управление на електронната система са значителни и затова

Възлага на Сметната палата извършването на одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа.

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър! Аз и колегите ми се чувстваме изключително удовлетворени от това, че успяхме с въпросите си към Вас преди седмица по темата за тол системата, в страната да провокираме сериозен обществен интерес. Вашият отговор тук от тази трибуна на парламента миналия петък вече цяла седмица е обект на доста унищожителен разбор – и в медии, и в граждански форуми, сред анализатори и експерти. Както и да се прикриват с общи приказки, ситуациите, които поставя работата на тази тол система, повече от ясно е, че има много висящи въпроси около тази доста съмнителна и потайно реализирана система, система, която Вие миналия петък нарекохте „уникална“. Ние от БСП обаче сме длъжни да повтаряме и доразвиваме въпросите си към Вас и правителството, докато не получим истинските отговори, а не общи приказки, поредица и купища от цифри, които интерпретирате по доста различни начини. Ние не сме единствените, които продължават да недоумяват защо толкова огромна администрация се е заела

с която винаги се сравняваме и все не успяваме, по-глупави ли са от нас, че да имат една-единствена институция, която да покрива с всички правомощия този тип дейност?

положението, ако си признаете, разбира се, че срещу този годишен разход никой не обещава ръст на инвестиции в пътищата на страната. приходната част на тол системата има съвсем друго обяснение, което е може би повече, отколкото на Вас Ви се иска – не толкова кризата около пандемията е виновна, колкото криворазбраната премиерска щедрост да редуцира приходност в угода на всеки, който поиска. Тол системата падна жертва на този популизъм, това го казват хората, прочетете го, а ние в момента само го огласяваме.

хил. км обхват от републиканската пътна мрежа? След съответни реакции това се редуцира до 6 хил. км, накрая оцеляха 3115 км по едни източници, при това само магистрали и първи клас пътища. Не кризата, а провалът още на старта на тол системата е причина броени дни преди края на 2020 г. да сме изправени пред ясните цифри, че имаме три пъти по-малко годишни приходи

кога ще кажете цялата истина за онези 141 млн. лв., които в следващите пет години се каните да доплатите от името на държавата на фирмата оператор? Смятате ли, госпожо Министър, че държавният интерес като услуга и приход е достатъчно защитен, след като държавата в лицето на Агенция „Пътища“ реално ще има достъп до тол системата след цели пет години? Вие споменахте миналия петък, че този договор има опция да не бъде удължен. Да разбираме ли, че презумпцията е да бъде продължен? Госпожо Аврамова, това не е система, прилича откровено на предварително организирана схема и тя наистина е уникална по начина, по който е

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще започна с част от думите на колегата, който говори преди мен, а именно, че се опитват да провокират някакъв обществен дебат по тази тема. Аз смятам, че не е точно дебат, а Вие се опитвате да провокирате поредния измислен скандал в държавата, който да мине през празниците и през домовете на хората в тези светли времена. Истината за тол системата е, че тя работи с един много добър успех. Системата е една от най-иновативните в цяла Европа, бих казал, в света и е една от най-модерните, най-гъвкави и с динамични възможности. Това е факт, който никой не може да го оспори. По отношение на финансирането на самата система всеки един от Вас в тази зала е наясно, че именно българската тол система е най-евтината в целия Европейски съюз и с най-евтина поддръжка. Това е факт, всички могат да го видят от документите. Няма нужда да правя сравнителен анализ с австрийската, френската, немската, унгарската, ако щете, и всяка една е в пъти по-скъпа от нашата като въвеждане в експлоатация и като поддръжка. По отношение на думите Ви, които казахте накрая, и въпросът Ви във връзка с тези допълнителни договорености, които се предвиждат с изпълнителя. Тук става въпрос за един съвсем нормален процес, който е практика във всички европейски държави, а именно поддръжката и мониторингът на системата. Системата не е нещо, което можем да го вземем от щанда и да го ползваме, да го консумираме за дълго време. Това е жив организъм, това е динамичен процес, който се развива във времето, който изисква своите ъпдейти, своята промяна, подмяна, поддръжка и така нататък. Именно с тази цел е направена тази обществена поръчка, като идеята е, както Вие споменахте, Сорс кодът да остане в държавата. Той е държавна собственост, но самото ноу хау изисква дълго време за неговото придобиване, защото не може една система, която е градена години и която изисква много усилия и ресурс, за няколко месеца да бъде прехвърлена чисто технически на специалисти, които никога не са работили с нея. Необходимо е достатъчно време, за да могат тези специалисти да навлязат в материята и да придобият необходимите знания, така че да се осигури една устойчивост непрекъснатост на процесите. В крайна сметка, ако само за три дни бъде спряна или преустановена работата на системата, това ще доведе до огромни загуби за бюджета и голям хаос в системата. Така че това са причините да бъдат предприети тези действия и не е нещо скрито, напротив, всичко е открито, публично, качено е на сайтовете и всеки един от Вас може да се запознае с него. В добавка бих казал, че българската система е една от малкото в Европа, която стартира успешно от първия път. В по-голямата си част държавите успяват от втория или от третия път да стартират успешно своите тол системи. В България стартира от първия път, разбира се, с леки проблеми, които бяха решени на момента. Завършвайки, искам да Ви кажа, че Вашето предложение ще бъде подкрепено от нас. Съгласни сме с Вас и с Вашите тези, че всички процеси в държавата трябва да бъдат публични и трябва да бъдат оповестени в максимална степен на обществото. Затова подкрепям идеята да бъде направен пълен одит на целия този процес и обществото един път завинаги да се запознае с това какво се е случило през последните две години. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Шишков. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

В последно време, в последните две години много неща се изговориха в тази зала и извън нея относно въвеждането на електронната система за таксуване по републиканската пътна мрежа. Фактите са си факти и нито една политическа атака не може да ги неглижира. От две години България има работеща, надеждна и бърза електронна система за таксуване при преминаване по републиканската пътна мрежа. Имаме интелигентна система, която работи в услуга на хората, подпомага контролните органи, подпомага институциите. Бъдещето е в дигитализацията и то не може да бъде спряно. Подобна сериозна реформа не може да се случи за един ден, но така е и с всички значими промени – изискват време, независимо дали са в икономиката, културата, здравния сектор или пътния. Спомнете си, че не беше далече времето, когато всички ние лепяхме винетни стикери по стъклата на автомобилите си, а днес винетки се купуват онлайн и от удобството на дома, дори направо от телефон. Системата непрекъснато се надгражда с нови функционалности в услуга на потребителите и в помощ на правоприлагащите органи. И тук искам да благодаря на всички служители от Националното тол управление на всички, които работят в администрацията, тези, които ежедневно оперират системата, тези, които всеки ден са на пътя, които не жалят време и усилия в своята работа. Благодаря и на българските граждани за търпението, благодаря и на бизнеса. Тяхната подкрепа беше важна за нас. Две години след въвеждането електронната система е необратим факт и ползите от нейното съществуване растат с всеки изминал ден. Не е маловажно да се отбележи, за съжаление, че въвеждането на тол системата за тежкотоварния трафик съвпадна с ковид пандемията – време, което е изпитание за всички. Транспортният сектор също преминава през своите проблеми. Всичко това е според анализите на колегите от Агенция „Пътна инфраструктура“, въпреки това приходите от тол такси са с ръст от 6% спрямо постъпленията през миналата година от електронни винетки за моторни превозни средства над 3,5 т. Увеличението е въпреки намаляването на превозите и превозните разстояния и реалното таксуване само на 3115 км пътища. Анализът показва също, че тежкотоварният трафик се обслужва основно от каналите на Агенция „Пътна инфраструктура“ през сайта, през мобилното приложение, през терминалите за самообслужване, през пунктовете в областните пътни управления. Делът е около 66%, най-ползваната услуга е маршрутната карта. Какво показват анализите? Българската система е сложна и е една от най-ефективните в съотношение качество/цена. Ако я сравним със системите в страните, като Германия, Австрия и Словакия, ще видим, че дори при текущото си покритие цената ѝ на придобиване е в пъти по-ниска не само като обща стойност, а и защото таксува едновременно тежкотоварния трафик на база на изминато разстояние и леките автомобили на база време. Обичайно в другите държави двата метода се въвеждат, поддържат и оперират независимо... Искам да отбележа още нещо: електронната система е и инструмент за контрол и превенция на сивата икономика. Тоест трябва да бъдат отчетени не само преките ползи от въвеждането ѝ, като осигуряване на средства за ремонт и изграждане на републикански пътища, улеснен начин за заплащане, справедливост при заплащане на тол такси по схемата „който руши повече, заплаща повече“, а трябва да бъдат отбелязани и косвените ползи. Данните показват, че са налице увеличени приходи от декларирани повече реализирани курсове от транспортните фирми,

Важният въпрос за мен е: накъде оттук нататък? Политиката ни в бъдеще ще е към промяна в обхвата на платената пътна мрежа, като поетапно ще бъдат включени повече пътни участъци, които се използват интензивно от тежкотоварния трафик, каквато е политиката и в други европейски държави. това ще бъде осъществено чрез промяна на съответните актове и съобразно икономическата обстановка в страната, и в продължение на активния диалог с транспортния бранш. Подготвени за толуване са 10 800 км републикански пътища. Няма да е трудно да се увеличи обхватът, но това ще стане в подходящия момент. Не вярвам, че има някой, който да смята, че сега е моментът и времето, в което трябва да предизвикваме трусове. В условията на корона криза, когато запазването на всяко едно място е от значение, нашата цел не е да фалираме бизнеси. Реформите в различни сектори от социално-икономическия живот в страната могат да се случат, когато има обединение и подкрепа от всички, независимо от политическата принадлежност. Затова моят апел е за повече обективност и съобразяване с новите реалности. Моето лично убеждение е, че е време конфронтацията и политизирането на всяка тема от нашия живот

подлагам на гласуване Проекта на решение във връзка с разискванията по питане, № 054-05-44 от 23 октомври 2020 г., от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформата

Благодаря,

Колеги, моля да подкрепим предложението на господин Вигенин, тъй като има няколко въпроса, които не трябва да минават в следващата парламентарна сесия, защото ще им изтече срокът.

защото ще им изтече срокът. Гласували 108 народни представители: за 106, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. На всички колеги, които няма да останат в залата, пожелавам светли празници и до следващата сесия живи и здрави! писмени отговори от: - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Мариана Николова на въпрос от народния представител Христо Проданов;

Дора Янкова; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на въпрос от народния представител Дора Янкова; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов;

Любомир Бонев; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов; Иванов; - министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народния представител Явор Божанков; - министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народните представители Димитър Стоянов и Чавдар Велинов; - министъра на труда и социалната политика Деница Сачева на два въпроса

на 1866 по един SMS за тези лица, за да можем и тази година, както и други години да им помогнем да почувстват част от празника

Деница Сачева – министър на труда и социалната политика. Първият въпрос е от народния представител Надя Клисурска-Жекова относно социално-икономическите мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. Заповядайте, госпожо Клисурска.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема министър Сачева, минаха почти десет месеца от началото на пандемията и за мое голямо съжаление една голяма група от хора, които внасят в данъчната и осигурителните системи, останаха извън обхвата на адекватните социално-икономически мерки. Това са самоосигуряващите се лица, които попадат в хипотезите на чл. 3 от Кодекса за социално осигуряване – собствениците на малък семеен бизнес, свободните професии, хората на изкуството, търговци, занаятчии. Една голяма част от мерките, които бяха отпуснати за самоосигуряващите се лица, бяха свързани с безлихвените кредити. Смятам, че тази мярка е крайно неефективна, защото от нея са се възползвали само 22 хиляди души, а оползотвореният ресурс е около 90 млн. лв. Ако проследим другите икономически мерки, ще видим онази за кратковременна заетост, но ако видим отказите към самоосигуряващите се лица, ще видим, че в обхвата на тази мярка за краткосрочна заетост за сектор „Ресторантьорство и туризъм“ също не се оказа ефективна за тази група. Ако видим групата, в която също попадат самоосигуряващите се лица по отношение на онази мярка, която се отпуска за родителите в неплатен отпуск, госпожо Сачева, не всички самоосигуряващи се лица имат в крайна сметка деца. хиляди души попадат в хипотезите на самоосигуряващите се лица и за мое голямо съжаление към днешна дата – 10 месеца по-късно, тази група не е покрита в една адекватна социално-икономическа мярка, каквато е мярката 60/40, каквато е мярката „Запази ме“, защото те не внасят във фонд „Безработица“. Това е една от хипотезите Другата хипотеза е тези хора в крайна сметка като самоосигуряващи се действително не са в неплатен отпуск. Какви мерки предвиждате, уважаема госпожо Сачева, за самоосигуряващите се лица? Тези въпроси зададох и към министъра на икономиката и вицепремиера КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА: За съжаление, отговорът, който получих, беше, че мярката 60/40 е свързана с тях. Не, за съжаление, не е. Така че очаквам адекватен отговор. Дано и тази група вече да е попаднала в

още от първите дни на породената пандемия от COVID-19 правителството и в частност Министерството на труда и социалната политика подготвиха пакет от мерки за защита на здравето на всички български граждани в подкрепа на доходите и на работните места на работещите в най-засегнатите сектори и осигуряване на храни и лекарства за представителите на най-уязвимите групи. Броени седмици след обявяването на извънредното положение – на 13 март разработихме и в началото на април стартирахме мярката 60/40 за изплащане на компенсации за запазване на работните места, като с подкрепата, която дадохме на българския бизнес, успяхме да съхраним почти 250 хиляди работни места и 100% от трудовите доходи на заетите. В част от най-засегнатите сектори, като хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт, разработихме отделна мярка за подкрепа, по която работодателите могат да получават 290 лв. за всяко запазено работно място. Този инструмент се комбинира с мярката 60/40 и получават средства за изплащане на 80% от заплатите на служителите си. До момента по нея са платени 17 млн. лв. за 1573 предприятия, като по този начин е запазена заетостта на 23 700 работещи. По мярката за краткосрочна заетост са подкрепени 264 самоосигуряващи се лица – 77 от тях за транспорт, 22 за хотелиерство, 86 за ресторантьорство, 45 от тях са туроператори. Основната мярка за самоосигуряващи се лица е мярката с безлихвени кредити в размер до 4500 лв., която се осигурява с гаранция от Българската беше променено условието и могат да се възползват до 6900 до 31 март 2021 г. В търговските банки са подадени близо 36 хиляди искания за финансиране от физически лица,

Обръщам внимание, че самоосигуряващите се лица, които имат БУЛСТАТ и представляват търговци по смисъла на закона, могат да кандидатстват и по Програмата на ББР за гаранции за малки и средни предприятия на база на оборота си. С цел осигуряване на адекватна и навременна подкрепа Министерството на труда и социалната политика за повече семейства промени критериите за получаване на целева помощ от семейства с деца до 14 години, които учат от разстояние. От тази подкрепа могат да се възползват хора в неплатен отпуск, самоосигуряващи се лица, на които се налага да прекратят временно дейността си, както и безработни без право на обезщетение или с по-ниско обезщетение от минималната работна заплата. Максималният доход на семейство с едно дете трябва да бъде 2745 лв., а за семейство с две деца – 3660 лв. До този момент са приети 34 482 заявления за отпускане на тази месечна помощ. Сред тях има и самоосигуряващи се лица. До момента 29 227 семейства са одобрени да получават помощ за 29 850 деца, записани в първи клас, а подкрепа ще получат и 23 671 семейства за 24 162 осмокласници. От 2021 г. подоходният критерий за получаването на двата вида помощи ще отпадне, което ще позволи на всички деца, записани в държавни и общински училища, да получат тези средства. Също така бяха отпуснати целево 15 млн. лв. в Министерството на културата, за да се подпомогнат свободни артисти и самоосигуряващи се лица в сферата на културата. Не на последно място бих искала да подчертая, че общините, на чиито територии има реални етнографски комплекси,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема министър Сачева, ако прочетем препоръките в Доклада на Европейската комисия в рамките на Европейския семестър, ще видим, че в тях една от основните препоръки беше свързана с това да бъде направена такава социално-икономическа мярка, която да бъде трайно насочена само и единствено към самоосигуряващите се лица. Онзи ден излезе и становище на Европейската конфедерация на синдикатите, което посочва, че само България, Хърватия и Кипър не са включили в подкрепата си самонаетите лица по онзи 1 милиард заем, който ще получим по Европейския институт за запазване на заетостта. Защо, уважаема министър Сачева? От отговора, който дадохте в първата част на въпросите ми, Вие пак засегнахте мерките, които не засягат самоосигуряващите се лица. От цифрите, които Вие изложихте, става ясно, че по мярката за краткосрочна заетост са обхванати около 400 самоосигуряващи се лица при 200 хиляди регистрирани такива. Споменахте кредитите, но аз смятам, че тази мярка не е ефективна, защото по нея са се възползвали 22 хиляди хиляди самоосигуряващи се лица. И един малък анализ, който смятам, че не аз трябва да правя, а Вие да подготвите, за да видите дали правилно таргетирате засегнатите групи. Аз мога да Ви кажа, че по отношение на онази подкрепа, която беше за свободните артисти, въведохте възнаграждения, от които те трябва да са получавали до 1000 лв. Голяма част от свободните артисти не получават трайни възнаграждения, те получават хонорари, така че не попаднаха в обхвата на мярката за свободните артисти. По отношение на друга група, която са самоосигуряващите се, това са адвокатите. Те също бяха засегнати от кризата, но не попадат в онези обороти, които могат да обезпечат тази подкрепа. Да не говорим за онези малки магазинчета, в които в крайна сметка семействата се самоосигуряват и нямат над 30 хиляди оборотни средства, за да попаднат в тази мярка, за която Вие казахте – икономическата мярка с грантовите схеми. Така че аз мисля, че е крайно време да се замислите за тази група. да има целево мярка за самоосигуряващите лица, защото – пред мен е регистърът на всички европейски държави – членки на Европейския съюз, всички имат такава целева мярка и смятам, че е адекватно и нормално това да се случи и в България. Благодаря. Благодаря, госпожо Клисурска. Желаете ли думата? Благодаря, госпожо Сачева, за спестеното време. Следващият въпрос е от народния представител Смиляна Нитова относно мерките за подпомагане на приемните родители от началото на пандемията. Заповядайте, госпожо Нитова, за да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Вигенин! Уважаема госпожо Сачева, по данни на Агенцията за социално подпомагане в Хасковска област има 118 приемни родители. Тези данни са от началото на годината. В същото време Хасковска област е от регионите, където има недостиг на приемни семейства. Моето питане е: какви мерки са предприети за подпомагане на приемните родители по време на пандемията? Колко деца с увреждания се отглеждат в Хасковска област от приемни родители и дават ли им се допълнителни месечни помощи? Предвиждат ли се мерки за допълнително стимулиране на семействата, които желаят да станат приемни родители? Благодаря, уважаема госпожо Нитова. Заповядайте за отговор, госпожо Сачева – имате три минути. приемната грижа е мярка за закрила на детето, чрез която се осигурява възможност на много деца в риск да бъдат отглеждани в семейна среда. Към момента в приемни семейства у нас се отглеждат около 2000 деца. Конкретно в област Хасково към 8 декември 2020 г. в регистъра на утвърдените приемни семейства са вписани 113 приемни семейства, като всички те са професионални. В настоящия момент в Хасково в близо 90 приемни семейства са настанени 100 деца, както и в 10 от приемните семейства са настанени 11 деца с увреждания. За справяне с предизвикателствата, породени от разпространението на COVID-19, предприехме спешни мерки, включително и за осигуряване на финансова и материална подкрепа на нуждаещите се лица, предоставяне на подходящи форми на качествени и достъпни услуги, и други. Приемните семейства също имат право да се възползват от тези мерки. Те могат да получават и новата месечна целева помощ за деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, като право на тази помощ имат и семействата на роднини или близки, в които има настанени деца. От 1 юли 2020 г. е регламентирана нова еднократна помощ за ученици, записани в VIII клас, която по своята същност е аналогична на помощта при встъпване в I клас. И двата вида помощи се предоставят без доходен тест за децата, настанени в семействата на близки и роднини или в приемните семейства. Също така, приемните семейства и семействата на роднини или близки получават помощи по Закона за семейните помощи за деца без доходен тест. Съгласно нормативната уредба в областта на закрилата на детето всички приемни семейства получават месечни средства за децата, които отглеждат, като за децата с увреждания се осигурява и допълнителна добавка. Професионалните приемни семейства получават и възнаграждения за полаганата от тях грижа. Приемните семейства, както и семействата на роднини и близки, могат да получават и еднократна помощ до четири пъти в годината. Предстои да бъдат приети промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чрез които ще се актуализират размерите на месечните средства, еднократната помощ и на допълнителната добавка за дете с увреждане. Приемните семейства и децата, които са настанени в тях, могат да ползват и цялата налична мрежа от консултативни дневни форми на социални услуги напълно безплатно. Тези семейства имат право и на заместваща грижа. С промени в Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето ще се регламентира и редът за ползване на заместваща грижа от приемните родители и семействата на роднини и близки, в които са настанени деца по реда на Закона за закрила на детето. Благодаря. Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, госпожо Нитова. Благодаря Ви. Преминаваме към следващия въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов относно закриване на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Куделин. Заповядайте, господин Попов. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Министър! Уважаема госпожо Сачева, Видинският регион е един от най-изостаналите не само в Европейския съюз, но и в България. Част от този скъп за мен регион е и община Брегово, където е ситуиран Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост, а именно в с. Куделин. Видинският регион е на едно от първите места по безработица, застаряващо население, обезлюдяване, в общи линии демографска катастрофа. Вие сте социален министър, не знам дали си давате наистина сметка за тежкия ефект, който ще породи закриването на Дома в с. Куделин. Тук е и нашият въпрос с колегата Цветан Топчиев: след като домът в с. Куделин не е бил включен в предварителния план за закриване на тези домове до 2022 г., какво налага неговото скорошно закриване, и то в условията на тежка медицинска, икономическа и социална криза в страната? Уважаема госпожо Министър, ние добре знаем, че този тип домове следва да се закрият, но защо трябва да се стартира именно от Дома в с. Куделин? Това ще реши ли проблемите там или ще агрегира и акумулира нови тежки и социални проблеми в общината и в региона? Благодарим. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Попов. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Попов, бих искала да Ви информирам, че не се стартира с Дома в с. Куделин и не става въпрос за спешно и бързо закриване на този дом, тъй като неговото закриване е през 2021 г. А защо? Смятам, че всички в България знаят за Доклада на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и на човешкото унизително отнасяне, или наказанията, които бяха наложени от месец август 2020 г. за нарушаване на правата на живеещите в Дома лица. при проверка на Агенцията за качеството на социалните услуги бяха потвърдени констатациите на Европейския комитет. Констатирано е, че броят на регистрираните потребители в Дома е 105, но реалният им брой е 88 души. Двама потребители са били обявени за общонационално издирване. По данни на директора на Дома шест потребители живеят в семейства в общините Брегово и Ново село и не пребивават в институцията, но продължават да се водят като настанени потребители и да заплащат такса. Комисията, извършила проверката, не е получила отговор на въпроса къде са останалите осем лица, които не живеят в Дома. В тази връзка кметът на община Брегово е уведомен за предприемане на необходимите действия. Броят на служителите е недостатъчен, като част от щатните бройки се използват и за други общински дейности. Проверката на Агенцията за качеството на социалните услуги установи наличие на данни, че финансовите средства на Дома се отклоняват за трудови възнаграждения на лица, които не работят в специализираната институция. Констатирано е, че назначените санитари по график отглеждат животни и през това време не полагат грижи за потребителите и хигиената в Дома. Осигуряват се единствено основните жизнени потребности на настанените лица, като не се провежда почти никаква социална работа с тях. На територията на общината липсват здравни и социални услуги за подкрепа в общността. Личните средства на потребителите не се ползват от тях. При проверката стана ясно също, че материалната база не е в добро състояние, липсва и обществен транспорт до Дома. Заключенията на Комисията са, че лицата, живеещи в Дома, са неглижирани, върху тях се упражнява психологическо насилие и грижата за тях не съответства на действащите национални и международни стандарти в тази област. Резултатите от проверката са обобщени в доклад с конкретни предложения и мерки, който е предоставен на Върховна административна прокуратура на 30 ноември тази година. Лошото отношение към лицата с увреждания в Дома е основната причина, поради която компетентните органи решиха да предприемат стъпки за закриването му. Това, че този дом не е включен през 2018 г. в Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа не означава, че при лошо качество на услугите за живеещите там хора той не може да бъде закрит. С § 34 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за социалните услуги е предвидено такива домове да бъдат закрити до 1 януари 2035 г. Кризата, породена от разпространението на COVID-19, също не е аргумент да се неглижира една особено уязвима група лица, каквито са и хората с интелектуални затруднения, а напротив, трябва да се полагат още повече усилия, за да не бъдат нарушавани правата им. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър. реплика, господин Топчиев – заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Сачева, трябва да Ви кажа, че някой Ви е подвел. Изобщо не стоят така нещата в този дом. Разбираме и подкрепяме действието на организацията като процес, но тя предполага сериозни реформи във функционирането на всички системи и сектори. Това са процеси, които предизвикват дълбоки промени в цялостната система за грижа и подкрепа. Тези промени трудно могат да се планират и управляват административно и централно. Община Брегово, като доставчик на тези услуги, много активно и целенасочено работи през годините в процес на деинституционализация. Открити са седем броя центъра за настаняване от семеен тип, един брой защитено жилище. В процес на изграждане са още шест броя от резидентен тип, което във Вашия доклад излиза, че не е така. Домът за пълнолетни деца с умствена изостаналост в с. Куделин съществува повече от 50 години. В него се настаняват потребители, които навършват 18-годишна възраст, до кончината им. Има хора, които живеят там 20 – 30 години. Те са създали почти семейни връзки с персонала. Вие разбирате ли го това нещо?! Те им казват майко, татко, брат ми. Аз лично съм свидетел на това нещо. И Вие искате това нещо да се прекрати?! Някой пита ли ги тях дали искат да напуснат този дом, да го закриете? Какво ще стане с тях? Какво ще стане с тази взаимна връзка и зависимост? В Дома работят около 70 души персонал, което може би е недостатъчно. Такива са и препоръките на Комитета на Европа за правата на човека. Тези специалисти са преминали обучение, те имат специализация. В повечето домове се допусна COVID. В Дома в Куделин не е допуснато заболяване. Това говори за високоспециализирани, адекватни грижи на персонала, което в Доклада е абсолютно невярно.

През годините се вложени много средства за подобряване на условията, на материалната база на потребителите, което е отразено в почти всички доклади преди този от септември месец. Какво ще се случи с тази материална база, или ще я захвърлим така с лека ръка? Има Има проблем, има институция – закриваме я и решаваме проблема. Мисля, че това не е проблем. Затова Ви предлагам да преосмислите решението си за спешно закриване на Дома в Куделин и да дадете възможност на Община Брегово да продължи с процеса на деинституционализация с най-малко сътресение и травми за потребителите и за персонала. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Топчиев. Имате думата за реплика, ако желаете. Не. Благодаря Ви, госпожо Сачева, за участието в днешния парламентарен контрол.

следваща година! Продължаваме с въпросите към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов. Първият е от народните представители Анастас Попдимитров и Нона Йотова относно мерки за опазване на здравето и живота на актьорите в условията на епидемията от COVID-19.

още с влизане на извънредното положение на 13 март през тази година сценичните изяви бяха забранени. С течение на времето мерките бяха разхлабени, както се казва, започнаха да се появяват отделни представления и в почти всички сценични институти на територията на страната да се реализират постановки при определени условия. Бяха създадени механизми за предпазване на публиката, което е много важно – през стол, през два, дезинфектанти, мерене на температури и всичко, което е необходимо за предпазване здравето на публиката. През всичкото това време обаче не се направи нищо като изисквания и мерки за предпазване здравето на творците, на персонала, който работи в тези институти. Вероятно знаете, че българските сценични изкуства се работят по определени финансови правила – така нареченото делегирано финансиране, и че един културен институт може да съществува само ако реализира определени приходи, които му дават възможност за дейност. В противен случай неговите показатели минават в графата минус и той е длъжен след време да ги отработи. Това даде стимул на сценичните институти да започнат масова дейност, за разлика, да кажем, от кината, които останаха затворени – по мое мнение необяснимо до ден днешен; галерии, музеи, които имаха чудесни възможности да работят при определени потоци, допускане на определена численост вътре, но те бяха стопирани. За мен истината е във финансовите правила, по които работят тези изкуства. В течение на времето започнаха масови заразявания на колеги.

Дали са много или не – въпрос на преценка, но за мен дори и един живот е 100% загуба на една вселена. Мисълта ми е: нямаше ли възможност да бъдат изработени правила за работата на творческите и административните състави на тези институции? Какво смятате да предприемете в бъдеще? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Попдимитров, уважаема госпожо Йотова, във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка с мои заповеди са въведени временни противоепидемични мерки на територията на Република България, които касаят общи противоепидемични и ограничителни мерки по отношение на различни дейности. това число и на културни дейности и мероприятия, при които се предполага събиране на хора, възможност за осъществяване механизма на предаване на причинителя на COVID-19 и последващо заболяване на възприемчиви лица. Към настоящия момент е преустановено провеждането на всички културни мероприятия – кина, музеи, галерии, сценични прояви и концерти, като изключение се допуска само по отношение на театрите, които могат да работят при заетост на местата до 30% от общия им капацитет; спазване на физическа дистанция от най-малко метър и половина и задължително поставяне на защитни маски за лице. Предвид задължението по т. 4 от моя Заповед от 25 ноември 2020 г. Министерството на културата е изготвило указания за дейността на държавни културни институти и културни организации с дейности в областта на сценичните изкуства, които са съгласувани с Министерството на здравеопазването. В тях са разписани мерки за защита на служителите, като провеждане на дезинфекция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, спазване на физическа дистанция, осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място; изготвяне на график за провеждане на репетиции, съобразен с противоепидемичните мерки; въвеждане на работа от разстояние за административните звена. В указанията е посочено, че предвид специфичните условия в различните обекти, следва да се разработят конкретни правила за всеки отделен обект, съобразени със специфичните им особености. За справяне с настоящата пандемия от COVID-19 от изключително значение е прилагането на посочените противоепидемични мерки. Освен горепосочените основни мерки, с които може да се опази животът и здравето на обществото, в това число и на творците от областта на изпълнителските изкуства, е от значение и прилагането на специфична ваксинопрофилактика. По отношение на прилагането на ваксини срещу COVID-19 правителството на Република България активно се ангажира с процеса по осигуряването на ваксини срещу COVID-19 с крайна цел да ги предложи на цялото население, след като бъдат одобрени чрез споразумение, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19. Ваксините срещу COVID-19 ще бъдат безплатни за всеки български гражданин и ще се прилагат по желание. Страната има разработен Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, който съдържа ключови компоненти за ваксинацията, включително и конкретно посочени групи от населението. Благодаря Ви.

благодаря за Вашия отговор. Искам да Ви обърна внимание малко повече на спецификата на нашата работа, защото съм актриса, която играе в момента. Миналия петък имах представление. Бях много щастлива, че имах представление в Театър 199, със спазени всички мерки. Там на сцената сме само два души.

Има специфични неща в различните сценични изкуства. Например: когато имаме един хор от 30 души и те пеят, става дума за много активно дишане.

полиция по оперите, по театрите, но все пак контролът според мен трябва по някакъв начин да е малко по-засилен. В никакъв случай не искам да кажа да се спират опери или театри, защото половината от гилдията се страхува и иска да се спрат. Но другата половина казва: „Не, ние искаме да сме с нашата публика.“ Аз също искам да съм с публиката. Искам да бъда на сцена, където се чувствам най-добре, и в петък беше един от най-прекрасните дни в живота ми. В Сатиричния театър почина един много талантлив режисьор и актьор, който работи с деца, има детска школа и така нататък. Може би трябва да има малко по-засилен контрол. Може би когато има болен, трябва за малко да се спира. Примерно за тези 10 дни – карантината, която всички спазваме, когато около нас има заразен човек. Може би когато има човек, който е заразен, въпросният театър или опера трябва да спре за тези 10 дни.

Уважаеми господин Председателстващ! Уважаема госпожо Йотова, безспорно загубата на всеки човек е загуба за България. Предвид всичко казано до момента, ще напомня, че съществува заповед на министъра на културата с изготвени указания. Поемам ангажимент днес да проведа разговор с господин Боил Банов, съответно да предприемем всички необходими действия по осигуряване на здравето и живота на всички артисти в България. Благодаря Ви много. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Валентина Найденова относно участието на службите по трудова медицина при обявено извънредно положение или обявена епидемиологична обстановка предполагам, извънредна епидемиологична обстановка. Имате думата да развиете Вашия въпрос. Съгласно § 1, т. 11, буква „и“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето дейност със значение за здравето на човека е дейността на службите по трудова медицина. Последната се определя и от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, и наредбата към него. Съгласно чл. 25в, ал. 1 от Закона службите по трудова медицина се регистрират в Министерството на здравеопазването, като контролът по тяхната дейност се реализира от органите на държавния здравен контрол. Същевременно съгласно чл. 25, от същия закон службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции, като в чл. 25а, ал. 1 са изрично разписани основните дейности, като оказване оказване помощ на работодателите за създаване на организация за безопасност и здраве при работа, оценка на професионалните рискове и анализ на здравното състояние на работещите, предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, наблюдение на здравословното състояние на работещите и други. По време на пандемията от COVID-19 в много предприятия работещите се допускат до работните места, без да се реализира превантивен контрол със симптоми на COVID-19. Същевременно не са малко и случаите, когато работодателите изискват от преболедувалите да представят изследвания за наличие или не на COVID-19.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 Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема доктор Найденова! Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд задължението за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е на работодателя. Като оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, в съответствие с оценката на риска, същият планира и прилага превантивни мерки, създава необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола по изпълнението на планираните мерки. Част от тези задължения включват и осигуряването на обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. Службите по трудова медицина са звена само с превантивни функции. Съгласно нормативната уредба тези служби консултират и подпомагат подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, предлагат мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск, оценяват ефикасността на предприетите от работодателя мерки, разработват, организират и провеждат обучение на ръководния персонал, на работещите и на техни представители, дават индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа. Във връзка със съотносимата нормативна уредба и с цел подпомагане усилията на работодателите по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд в условията на обявената от

препоръки за работодателите с цел подготовка на работното място в условията на епидемично разпространение на COVID-19, в това число и препоръки към бизнес операторите и работодателите в охранителния бизнес и алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и публикуване на интернет страницата на Министерството, като същите периодически са актуализирани. Същите са изцяло съобразени с регламентите на Закона за безопасни условия на труд, права и задължения на работодателите и функциите и задачите на службите по трудова медицина по осигуряването на тези условия. допълнение със заповеди на министъра на здравеопазването, които се актуализират периодично в зависимост от епидемичната обстановка в страната, са въведени и общи противоепидемични мерки за работните помещения, организация на работния процес, осигуряване на лични предпазни средства и други. Противоепидемичните мерки по тези заповеди са задължителни за прилагане от всички работодатели по назначаване – и физически, и юридически лица, включително и тези, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия,

Уважаеми господин Министър, мисля, че прекалено много откъснахме тези служби, поради това че отношенията между работодателите и службите по трудова медицина са предимно от частен характер, основно от частен характер, но поводът да задам този въпрос е заради няколко неща. Първо, началото на епидемията с COVID-19 бе твърде неочаквано за нас, а усилията на Министерството бяха към осигуряване своевременно лечение на заболелите в болниците ни, издирване, изолация на контактите, осигуряване, носене на лични предпазни средства и други мерки. Никъде обаче не се спомена какво трябва да направят службите по трудова медицина, комитетите и групите по условия на труд в една епидемиологична обстановка. Ако тогава нямаше време и трябваше да се реагира бързо, то сега имаме достатъчно време, познания и опит да се направи оценка на поведението ни, включително пропуски и грешки, и да потърсим онзи резерв, който може да бъде включен при такива събития. Вярно, бе мобилизиран и ресурсът на медицинските специалисти от здравните кабинети, но ако бяха взети необходимите противоепидемични мерки в предприятията и учрежденията с помощта на службите по трудова медицина, в които работят медицински специалисти при разписани алгоритми за поведение при такава обстановка, щяхме да запазим здрави повечето от работещите хора и мисля, че самият удар срещу икономиката ни щеше да бъде по-мек. бъде по-мек. Това е един подсещащ въпрос към Вас, господин Министър. Ако Вие намирате полза от него за едни бъдещи поведения в една такава обстановка, аз ще се радвам, че съм разбрана.

Благодаря. Следващият въпрос също е от госпожа Найденова относно комплектоване с персонал на Центъра за спешна медицинска помощ в град Ловеч и на неговите филиали в област Ловеч. Заповядайте, госпожо Найденова, да развиете следващия си въпрос. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, извънболничната медицинска помощ по специалността „Спешна медицина“ се осъществява от центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Съгласно структурата на Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, има изградени филиали в градовете Ловеч, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин, Ябланица и Троян. Последният разполага с един санитар на 7-часов работен ден при 5-дневна работна седмица и хигиенист на граждански договор, което затруднява денонощния режим на филиала. За осигуряване дейността на един център и филиал за спешна медицинска помощ по принцип е необходимо чрез структурата им да бъде осигурен достатъчно персонал, който да изпълнява своите дейности. Затова моят въпрос към Вас е: какво е нивото на окомплектоване с персонал на Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, и неговите филиали, изпълнени ли са изискванията на утвърдения от Вас Правилник за устройството, дейността и структурата на Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения? Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Имате думата за отговор, господин Министър.

В Правилника за устройството и дейността на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) са посочени видовете екипи, които осъществяват дейност там, а именно стационарни екипи и мобилни спешни екипи. Видовете стационарни екипи и мобилни спешни екипи, техните основни професионални дейности и състав се определят съгласно медицинския стандарт по спешна медицина. Във филиал за спешна медицинска помощ тип стационарен се осъществяват дейности по медицински триаж, преглед, диагностика, лечение, наблюдение и амбулаторна дейност при спешни пациенти в условията на краткосрочен престой до 24 часа. Дейността му се осигурява от стационарен спешен екип с минимален брой и състав по професионална компетентност на членовете на екипа – трима, един от които е лекар – ръководител на екипа, а другите членове на екипа могат да бъдат специалист по здравни грижи и помощен персонал, санитар, съгласно изискванията на стандарт в спешна медицина. По отношение на въпроса Ви, доктор Найденова, за окомплектоването с персонал на ЦСМП – Ловеч, Ви информирам, че по щат лекарите са 67, професионалистите по здравни грижи – 73, шофьорите – 77. Към момента в ЦСМП – Ловеч, са заети 58 щата за лекари, в това число 44,5 лекари на лекарска длъжност, 13,5 медицински специалисти и фелдшери на лекарска длъжност, 71 щата за медицински специалисти – свободни 2 щатни длъжности, и 77 щата за шофьори. Към 30 ноември 2020 г. свободните лекарски длъжности са, както следва: (ФСМП) – Ловеч, четири длъжности и половина за лекар, в ФСМП – Троян, три длъжности и половина лекарски и половин длъжност за медицински специалист, в ФСМП – Тетевен, половин лекарска длъжност, половин медицински специалист, в ФСМП – Луковит, половин лекарска, в ФСМП – Летница, един медицински специалист. За да бъдат окомплектовани екипите и предвид епидемиологичната обстановка, медицинският персонал полага извънреден труд съгласно Кодекса на труда на щата на свободните бройки. С оглед изпълнение на изискванията на медицински стандарт в спешна медицина и необходимостта от спазване на чл. 5 от Правилника за устройството и дейността на ЦСМП ФСМП първи тип Троян – Тетевен – Луковит, е назначен по един санитар по ПМС 66, общо три броя, както и са сключени допълнително граждански договори с лица като хигиенисти за тези ФСМП-та също по един брой. В ситуация на епидемична обстановка ЦСМП – Ловеч, полага всички усилия за спазване на изискванията на медицински стандарт в спешна медицина и Правилника за устройството и и за изпълнение на основната си дейност – оказване на спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, госпожо Найденова.

Благодаря, господин Министър, но както и Вие самият се убеждавате, че дори и санитарите не са достатъчни, а те са необходими и са част дори от един екип, когато им изтече работното време от седем часа, те си тръгват и, естествено, след това сестри, лекари, фелдшери, шофьори, поемат тяхната функция, което, разбира се, в един съвременен свят не е допустимо. Но с този въпрос искам да Ви обърна внимание на състоянието на окомплектовка на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ – Ловеч, и неговите филиали, в частност филиала в Троян. Мисля, че такъв преглед е необходимо да бъде направен и във всички центрове за спешна медицинска помощ, окомплектовката да бъде осигурена и дори внимателно проследена, защото Националната ни система за спешна медицинска помощ трябва да бъде подготвена и да разполага с всичко необходимо, за да изпълнява задълженията си, особено в една епидемична обстановка.

Ако се прецени, че хората не са достатъчни, мисля, че трябва да бъдем по-гъвкави и да се прави периодична оценка в зависимост от натовареността – има ли нужда от още хора или не. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Желаете ли дуплика? Не. И към последния въпрос към Вас, господин Министър, от народния представител Георги Михайлов относно имунизационната кампания, свързана с COVID-19. Имате думата, професор Михайлов, да развиете Вашия въпрос.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги!

Това е изключително важен елемент от здравната политика на държавата с оглед овладяване на тази инфекция, още повече до момента няма в света таргетирани медикаменти, за които със сигурност да се каже, че могат да бъдат използвани за специфичното лечение на тази инфекция, докато ваксинопрофилактиката е специфична. Моят въпрос към Вас е щабът вече таргетира, Вие обявихте вече групите, които са определени – как върви подготовката на първата група, какъв е обемът на желаещите от първата група да бъдат ваксинирани като процент и като абсолютна бройка? И особено важен въпрос, на който ние държим – предложихме в парламентарната зала да бъде създадена, структурирана и действаща

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми професор Михайлов, комуникацията и обществената информация е важна част от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 8 декември тази година. Веднага след приемането на Плана не само започна реалната подготовка по събиране на данни за подлежащите лица по първа фаза от Плана, а едновременно се работи и по останалите взаимосвързани части – доставка, разпределение, съхранение и логистика на ваксините, мониторинг на имунизационното покритие и други. Продължава идентифицирането на желаещите да се имунизират лица от първа фаза на Плана, а именно медицински персонал на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти и помощник-фармацевти и друг помощен персонал, като по данни на РЗИ към 10 декември 2020 г. те съставляват 33,09% от всички професионални направления, включени в тази целева група. Работи се усилено и по изграждането на комуникационна стратегия, която да се основава на прозрачност, достоверност, своевременност и достъпност на информацията за ваксините и тяхното предстоящо прилагане. Подготвят се ключови послания до различни групи от обществото за разясняване на ползите от ваксинирането на индивидуално, групово, национално и глобално ниво, като се предвиждат различни платформи за разпространение на информацията според спецификата на различните професионални Уважаеми професор Михайлов, Министерството на здравеопазването няма да се превръща в търговски дистрибутор на ваксини, нито ще провежда кампания да убеждава българските граждани за точно определен продукт. Напротив, ние ще обясним на гражданите, че ваксинирането е пътят към спасението и пътят към прегръдките, ако щете, към нормалните човешки отношения. Ваксините ще ни дадат това спасение от COVID, но българските граждани искат да чуят отговор на всеки един въпрос, който ги притеснява, и Министерството на здравеопазването се ангажира да създаде такава информационна среда, че всеки един лекар да получава информацията преди всички и да я предоставя на достъпен и разбираем език на хората, за които се грижи. Ще настоявам от фирмите-производители да дадат отговори на всичките въпроси, които интересуват хората, без да има премълчаване или да има информация, която да не бъде споделена. Това е изключително важно, защото в момента започва да се дават едни отговори, преди те да са ясно обявени от фирмите, които са производители. Уважаеми госпожи и господа народни представители, позволете ми в заключение да Ви уверя, че Министерството на здравеопазването осъзнава важността на предстоящата ваксинация за глобално справяне с пандемията с COVID-19 и ще вложи всички усилия в успешното ѝ национално провеждане. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги! Във въпроса изобщо не се съдържаше мнението или пожеланието Министерството на здравеопазването да се превърне в спонсор или рекламодател на една или друга фармацевтична компания. Целта на този въпрос и на проблемите, които той извежда пред нацията в парламентарния контрол, са няколко неща. На първо място, кампанията стартира в много трудни условия. Специалистите по инфекциозни болести, по епидемиология, по имунология много добре са дефинирали необходимостта от това кога може и кога е най-ефективна една имунизационна кампания. Времето, в което започва да се провежда, безспорно не е от най-удачните и затова ние смятаме, че беше необходимо и сега е необходимо – Вие казахте: да се подготвят ключови послания. Тези послания в целия свят са тръгнали към хората в едни много трудни условия, тъй като ние сме наясно, че даже характеристиките на продуктите, които се предлагат, все още не са одобрени и не са ясно дефинирани пред съответните оторизиращи ги органи. Но тези послания трябва да тръгнат колкото се може по-скоро, трябва да тръгнат именно от Министерството на здравеопазването. Освен това, когато говорим за една извършваща се в много трудни условия ваксинационна кампания, си позволявам отново да припомня предложението на БСП, което беше отправено директно в парламентарната зала, във Ваша помощ смятам че трябва максимално да се активира тестуването на населението. Тестуването – било то чрез основния PCR метод, или чрез антигенните тестове, дава една задълбочена характеристика, особено на тази първа най-важна група, в която се която се е прицелило Министерството на здравеопазването, за да може да се реши практически въпросът къде, кога и при какви условия трябва да бъде реализирана тази ваксинационна програма. Ако тези две компоненти не влязат веднага в системата на държавата и не започнат да действат, то ние рискуваме – Вие много добре знаете какви са посланията на специалистите в областта на инфекциозните болести и епидемиология, да не достигнем ефекта, който искаме с този имунизационен план и на практика да не осъществим идеите, които ще бъдат в полза на българската нация. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Желаете ли думата? Заповядайте, господин Министър, за дуплика.

Тя не е стартирала и в много страни, тъй като, както самият Вие казахте, все още кратките характеристики на продукта не са ясни. Това, което исках да кажа, е, че българското правителство и Министерството на здравеопазването категорично няма да препоръча на българските граждани определена ваксина. Напротив, ние ще говорим на българските граждани с целия език на науката, че ваксинацията е спасението, което ще донесе на българските граждани и на света от COVID-19. Това се работи. Работи се много активно с експертните съвети както по инфекциозни болести, така и по епидемиология, работи се с всички специалисти, които са в Националния ваксинационен щаб, и това ще се случи. По отношение на тестуването на населението съм поел ангажимент до 21 декември, тоест до понеделник, да имаме нова дефиниция на случаи, в която по последни данни специалистите са се обединили около факта, че ще приравнят частично или изцяло – очаквам днес да ми се представи окончателния доклад, който да е консенсусен от всички, PCR тестовете, след това приравняване След това антигенните тестове и PCR-те ще могат да се използват едновременно и поотделно за извършването на тестване на големи групи от населението с оглед именно активно търсене на положителните с COVID-19 лица, тяхното поставяне под изолация и карантиниране на всички контактни от първи ред. Така че работим активно в тази посока и ангажиментът, който е поет от Националния ваксинационен щаб, ще бъде изпълнен в срок. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Министър. Това беше последният въпрос към Вас. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Да пожелаем и на Вас светли Коледни и Новогодишни празници! Да преминем към последния министър за днес – министърът на културата Боил Банов. Към него има два въпроса. Първият е от народния представител Полина Шишкова относно визуалната идентичност на българските културни институти в чужбина. Заповядайте, госпожо Шишкова, да развиете Вашия въпрос.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 В тази връзка, освен комуникацията в социалните мрежи, всеки един от 11-те български културни института в чужбина поддържа своя интернет страница, чрез която се разпространява информация относно дейността и свързаните с нея инициативи и новини. Добрата визуална идентичност е един от основните ефективни комуникационни елементи, особено когато информацията се получава основно чрез интернет пространството. Уважаеми господин Министър, във връзка с гореизложеното, моля за отговор на следния въпрос: счита ли Министерството на културата, че е необходима унифицирана визуална идентичност за 11-те български културни институти в чужбина с цел повишаване на тяхната разпознаваемост. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Шишкова! Позволете ми първо да поднеса съболезнования на близките на Валентин Касабов – един много стойностен човек. Бог да го прости!

Единадесетте института представляват българската държава в чужбина, като дейността им е разгъната в мрежа и следва да се отличават с разпознаваема визуална идентичност, унифицирана за всички тях. Разбирането, че разработването на единна визуална идентичност – лого и слоган, позволява формирането на индивидуален образ и изграждането на уникален имидж за българските културни институти в чужбина е споделено от всички участници в срещата. Унифицираната визуална идентичност на институтите би спомогнала в посланието за утвърждаване на положителен образ на страната ни чрез разпространение и популяризиране на българската култура в чужбина – да се предава ясно и категорично, разпознаваемо и лесно разбираемо за публиката.

открояване и разпознаваемост сред други културни институти в Европейския съюз или трети страни, което от своя страна би могло да улесни процесите в отключването им като партньори в различни проекти. В условията на пандемията COVID-19 са въведени редица мерки и ограничения, които наложиха промени в работния ритъм, забавиха изпълнението на част от планувани дейности и приоритетно изведоха на преден план други такива. Идеята за създаване на унифицирана визуална идентичност за институтите е актуална и в Министерството на културата се обсъждат възможности за нейното реализиране. В бюджета на Министерството за 2021 г. са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

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожа Шишкова, както вече казах, за 2021 г. са предвидени средства в бюджета за такава инициатива. Разбира се, в рамките на пандемията доста са ни грижите и отговорностите в Министерството, но считам, че това е важна задача и ще положим усилия

е на народните представители Полина Шишкова и Анастас Попдимитров относно стратегически цели за развитие на културните институти в чужбина и анализ на тяхната дейност. Заповядайте, госпожо Шишкова, да развиете Вашия въпрос.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 основните цели и ангажименти на българските културни институти в чужбина са свързани с разширяване присъствието и влиянието на българската култура и утвърждаване на положителен образ на Република България в страната домакин. Културните институти в чужбина допринасят и за изграждането на трайни взаимоотношения, включително и дипломатически, което от своя страна би могло да допринесе както за подобряване на диалога, така и за популяризиране на българското културно наследство и многообразие в европейски и международен план. Уважаеми господин Министър, във връзка с гореизложеното моля за отговор на следните въпроси: съществува ли актуална и съобразена с динамичната реалност концепция за дейността на българските културни институти в чужбина и какъв контрол осъществява Министерството на културата за нейното спазване? Съществува ли практика за периодичен анализ от страна на Министерството за дейността и постигнатите резултати на културните институти в чужбина? Поради каква причина след обявен конкурс за длъжността „директор на културния институт“ в Москва и осъществена процедура по прием и подбор на документи вече повече от година конкурсът не е проведен? Разработени ли са стратегически документи, в които да са заложени краткосрочни и дългосрочни цели за популяризиране на българската култура и идентичност, които цели да бъдат съобразени с конкретните интереси на страната ни в различните държави? Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Шишкова. Имате думата за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, уважаема госпожо Шишкова, уважаеми господин Попдимитров! Българските културни институти в чужбина са държавни културни институти, които се ръководят методически и финансово от Министерството на културата, и техните цели и задачи са разписани в Концепция за българските културни институти в чужбина. Основни цели при разработване на програмите за тяхната дейност са: разширяване присъствието и влиянието на българската култура; създаване положителна среда за изграждане на трайни връзки в страната домакин и подпомагане развитието на творческите индустрии. Конкретните задачи в дейността на институтите са свързани със запазването и съхраняването на българската национална културна идентичност; интегрирането ѝ в световното културно многообразие; задълбочаване на връзките и контактите на българската култура в Европа и по света; изграждане на нова ценностна система и мислене на съвременния български творец в условията на пазарна икономика. Съгласно Наредба № Н-6 от 29 юни 2007 г. за организация на творческата дейност на българските културни институти в чужбина директорите на институтите изготвят и съгласуват с Министерството на културата проекти на 6-месечни програми за културна дейност на институтите до 1 декември за първото 6-месечие на следващата година и до 1 юни за второто 6-месечие на календарната година. Директорите уведомяват Министерството на културата за настъпили промени в съгласуваната програма и изготвят 6-месечни отчети за културната дейност на съответния институт, съдържащи данни за източниците на финансиране на проявите и постигнатия ефект от тях – ниво на посещаемост на проявите, ниво на медиен интерес, интерес от страна на културната общественост в страната домакин, откриване на нови възможности за партньорства и реализиране на съвместни проекти. Отчетите се изпращат в Министерството на културата до 15 юли за първо 6-месечие и до 15 януари за второ 6 месечие на предходната година.

и адекватно изпълнение на функциите и мисията им. В условията на епидемията COVID-19 българските културни институти в чужбина осъществяват своята дейност и изпълняват програмите си съобразно наложените в страната домакин ограничения, като голяма част, разбира се, от планираните събития се провеждат онлайн. Програмите за културна дейност на институтите за първото полугодие на 2021 г. са изготвени, отчитайки възможността от удължаване периода на ограничителните мерки в съответните държави по отношение на културните институции. програмите са включени немалко събития, които са отложени от втората половина на 2020 г. Предстои да бъдат получени в Министерството на културата отчетите за културната дейност за второто полугодие. След извършване на анализ на реализираните дейности ще бъде преценена и необходимостта от актуализация на концепцията.

културен институт в Москва с решение на Народното събрание в България е обявено извънредно положение във връзка с епидемията. Със заповеди на министъра на здравеопазването са въведени ограничения и забрана за посещения, събиране на открити и закрити места. В тази връзка в Министерството на културата е издадена заповед за временно прекратяване провеждането на конкурси. В периода след изтичане на заповедта временните ограничения и изискванията за 14-дневна карантина и задължителен PCR тест за лица, влизащи от трети страни, възпрепятстваха участието на някои от кандидатите в конкурса. Предвид обективните причини, както и невъзможността конкурсите да се провеждат онлайн поради липса на нормативно основание, се обсъжда възможността

След провеждане на конкурси за директори на български културни институти в чужбина, кандидатите представят концепция за развитие на института, която съдържа стратегия за цялостната политика на управление, насочена към повишаване разпознаваемостта на българската култура и нейното представяне по разбираем начин, съответстващ на културата в страната домакин. Краткосрочни и дългосрочни цели за популяризиране на българската култура и идентичност са заложени в Националната програма за развитие „България 2030“. В приоритет „Култура, наследство, туризъм“, подприоритет „Представяне на българското културно съдържание“ се предвижда представяне на културното съдържание от изкуствата, като част от националните политики в тези области да бъде стимулирано чрез подкрепа на българските културни институти в чужбина в подкрепа на творчеството, обмен на знания, идеи и добри практики на национално и международно ниво, привличане интереса на международни научни информационни институции, участие в международни проекти и дейности, обмен на информация относно политиките в областта на културата чрез цифрови средства, включително визуални платформи. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Заповядайте за реплика, уважаеми господин Попдимитров. Искам да припомня на медиите, че при празна зала акустиката е доста силна и разговорите им се чуват тук,

Благодаря Ви, господин Министър, за изчерпателния отговор, но той буквално съдържаше в себе си Правилника за дейността и организацията на работата на нашите културни институти в чужбина. Нашият въпрос беше по-конкретен в смисъл. Що се отнася до конкурсите, имам информация, че конкурси до съвсем скоро се провеждаха в Министерството на културата. Лятото имаше достатъчно разхлабване на пътуванията между отделните държави. Мисля, че това не би могло да бъде основна причина да не се проведе конкурсът. Имаме информация, че и конкурсът за Българския център в Скопие също се бави повече от година. Мисля, че той е със същото закъснение, както този в Москва. В ситуацията на провалил се мултикултурализъм вследствие на неолибералната политика в Европа и категоричната политика на западните и стари демокрации в Европа за защита на собствената им култура, на собствения им идентитет, нашият конкретен въпрос беше: не е ли изпуснато времето, в което, да кажем, в Културния център в Скопие и в Белград можеше да бъде извършена една конкретно определена работа във връзка с това, което в момента е едно от най сериозните предизвикателства пред нашата външна политика Северна Македония? Нещо, към което има голямо отношение и работата на българския център в Белград. Изобщо конкретиката на дейността на тези културни институти в защита на българския национален интерес е в центъра на нашия въпрос и ние разчитахме на малко по-голяма конкретика именно в това отношение.

Ви, господин Председател. Уважаеми народни представители, госпожо Шишкова, господин Попдимитров! В условията на COVID-19 провеждането на конкурси е трудно. Както Ви казах, специално за този в Москва има хора, които трябва да пътуват оттам беше сложно да се проведе. В първия възможен момент ще проведем конкурси. Все пак имайте предвид, че в момента Центърът се управлява от компетентен човек, който беше и дългогодишен негов директор, така че не можем да кажем, че има някаква празнота или липса на кадрови потенциал в Центъра ни в Москва. А иначе по-изчерпателно, не знам какво точно искате. Мога да Ви дам и отчет конкретно събитие по събитие какво се прави в Скопие. В Белград, разбира се, Вие

Благодаря, уважаеми господин Министър. Хубави празници и на Вас! Завършваме парламентарната година с култура, което сигурно е добър знак за следващата. Пожелавам светли Коледни и Новогодишни празници на всички българи! Нека покажем и нашата съпричастност с хората и семействата, които пострадаха през тази трудна година. Дано следващата бъде по-здрава, по-успешна! А сега на мен се пада честта и да закрия последното заседание за 2020 г. Следващо редовно заседание – 13 януари 2021 г., 9,00 ч. Закривам заседанието. (Звъни.)